(HDZ)** - Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenika predsjednika i članova i imenovanju novog predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Državni tajnik, Hvala da se osvrnem na ovu točku. Radi se o prijedlogu dvije odluke, odluke o razrješenju i odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Člankom 16. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti određeno je da Upravno vijeće energetske regulatorne agencije ima pet članova od kojih je jedan predsjednik upravnog vijeća, a imenuje ih Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina sa mogućnošću još jednog imenovanja. Iznimno člankom 16. stavkom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti … /Ne razumije se./ … Vladi Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona predloži Hrvatskom saboru da se razriješi iz dužnosti sadašnji predsjednik, zamjenik predsjednik i sadašnji članovi Upravnog vijeća Agencije te da ih se ponovo imenuje na istu dužnost tako da svake godine jednom članu Upravnog vijeća prestaje mandat, a sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i novo imenovanje ne računa se kao ponovno imenovanje. sadašnjeg predsjednika i sadašnjeg zamjenika predsjednika i sadašnjih članova Upravnog vijeća Agencije, raskidaju im se ugovori o radu s Agencijom, s tim da je Agencija obvezna sa novim imenovanim predsjednikom upravnog vijeća Agencije i novoimenovanim članovima novoimenovanim članovima upravnog vijeća Agencije zaključiti ugovore o radu na određeno vrijeme do isteka mandata propisanog odredbama zakona. Iz navedenog razloga, a u cilju provedbe odredbe članka 16. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti potrebno je donijeti predložene odluke.